Uvodno će obrazložiti prijedlog ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, radi se o jednom usklađenju Zakona o kaznenom postupku sa tri direktive. Išli smo sada s tim čisto zbog nekakvog vremenskog slijeda, nismo mogli čekat ovu izmjenu ZKP-a koju radimo da bi ga usuglasili sa odlukom Ustavnog suda. Dakle, to su tri direktive, ja bih posebno istaknuo ovu o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku obzirom da ono zapravo za razliku od druge dvije unosi i neke bitnije promjene. Znači širi se krug, i mogućnost i pravo okrivljenika na prevođenje uključujući i na njegovu komunikaciju s braniteljem. To je naprosto jedan standard koji mi moramo usvojit. Ovdje smo kroz tekst zakona nastojali ga izbalansirat, uvijek se radi naravno o sudskoj kontroli i sud je taj koji će i dozvoliti i omogućiti tu komunikaciju. Ono što je bitno da se na takvoj, ukoliko se povrijedi to pravo, ne može zasnivat sudska presuda. Što se tiče ove druge dvije direktive, kod, znači uspostavljamo načelo, znači postupanja u najboljem interesu djeteta i izbjegavamo tu tzv. dvostruku viktimizaciju, znači uvodimo mogućnost saslušanja video vezom itd. kako se žrtva ne bi dodatno viktimizirala. Znači to su prvenstveno tehničke izmjene koje su pred vama, malo veće u odnosu na ovo tumačenje i prevođenje. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HDSSB- a kolega Josip Salapić. Hvala potpredsjednice, ministre, kolegice i kolege zastupnici. Rasprava ide tako ubrzano kao što i mi ulazimo u EU. Ne možemo stići ni razmisliti o svemu što želimo reći ali evo. Dakle usklađivanje Zakona o kaznenom postupku sa direktivama EU, dakle sa direktivama iz 2010.godine kroz 64 pravo na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku iz iz 2011./36 Direktiva EU prevencija borba protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovanja ljudima i Direktiva 92 EU iz 2011.godine borba protiv seksualnih zlouporabe, iskorištavanja djece i dječje pornografije. Jesu ovo tehničke dakle izmjene Zakona o kaznenom postupku, mi imamo Zakon o kaznenom postupku koji je u velikom djelu usklađen dakle sa europskim pravnom sustavom. Ovdje smo intervenirali u 7 članaka zakona o kaznenom postupku, članak 8.,44.,45.,145.,239., 292. i 330. U članku 8, 145 i 239 dakle predmetna direktiva zahtjeva od države članice EU da omogući okrivljeniku koji ne govori ili ne razumije jezik na kojem se vodi kazneni postupak da od trenutka službene obavijesti da je osumnjičen ili optužen za kazneno djelo pa do samog dovršetka toga postupka pa i u onom djelu izvanrednih pravnih lijekova u kojem se dakle uključuje taj konačni odgovor na pitanje da li je osoba počinila kazneno djelo dakle omogućava pravo na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku. Ono može biti i pisano prevođenje, ono može biti usmeno ovisi o strankama u postupku, o razumijevanju jednoga ili drugoga. Ono što ovdje postavlja pitanje otvara jednu mogli bi slobodno reći i novu stranicu u hrvatskome zakonodavnom postupku, Zakonu o kaznenom postupku i kaznenom postupku u cjelini a to je dakle ova direktiva je po nama vrlo važna jer se sam postupak više neće voditi isključivo na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu nego na jednom od jezika zemalja EU. Prije svega to otvara nekoliko dilema. To su i povećani troškovi. Vidimo da proračunska sredstva moraju osigurati tu ne piše u ovome izmjenama i dopunama zakona koliko je to osigurano proračunskim sredstava u smislu pokrivanja troškova implementacije ove direktive jer bez obzira koja stranka u postupku, dakle bude oslobođena ili bude osuđena i bez obzira koje tužitelj a tko je okrivljenik troškove postupka snosi RH, odnosno državni proračun RH. Sad je Sad je li to najbolje rješenje s obzirom na uvjete u kojima mi trenutno funkcioniramo i živimo i uvjete kakvo je naše pravosuđe. Vidimo da tu nedostaje financijskih sredstava. To će prije svega poskupjeti kazneni postupak sigurno jer to je nešto što do sada u našem Zakonu Zakonu o kaznenom postupku nije bilo. Isto tako brzina s obzirom na rokove u Zakonu o kaznenom postupku, brzina odgovora donošenja dakle akata u postupku isto tako zahtjeva i stručnost i osposobljenost kapacitiranost sudova pa ono što treba naglasiti. To daljnje usavršavanje sudaca i stranaka u kaznenome postupku prije svega iziskuje materijalne troškove jer neće više moći biti i onako tromo kazneno pravosuđe, posebno što se ovdje kažem zahtjeva hitno postupanje s obzirom na zakonske rokove pa tu trebao omogućiti i usavršavanje djelatnika u pravosuđu, sudaca, državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika jer svi bi oni trebali u postupku uz prevoditelje poznavati strani jezik jer ulaskom Hrvatske u EU a izmjenama ovog zakona vidimo da će se u ovom dijelu u potpunosti promijeniti kazneni postupak kada su u pitanju ovakve stranke u postupku. Dakle osim što će pasti teret na državni proračun bi trebalo osigurati novca past će teret na dodatno usavršavanje stranaka u postupku što mi ne smatramo da je loše. To je dakako dobro i mi smo, postajemo članica EU i trebamo se ponašati po pravilima i po rješenjima iz zakonodavstva zemalja EU jer smo i mi svoj sustav provodili tome. No međutim po ovom financijskom djelu ovo je osim procesno pravnih prava stranaka da imaju pravo na tumačenje, prevođenje u svim sferama postupka. Isto tako i svojevrsno financijsko dakle izdavanje za državni proračun RH. Što se tiče dvije druge direktive o prevenciji borbi protiv trgovanja ljudima i zaštiti prava žrtava trgovanja ljudima transportirana direktiva kroz odredbu članka 44 i 45 te direktive u borbi protiv seksualne zlouporabe, seksualne iskorištavanja djece, dječje pornografije implementirana je u Zakonu o kaznenom postupku kroz dopunu spomenutog članka 44 i kroz dopunu članka 33 stavka 3 Zakona o kaznenom postupku. Dakle to su direktive koje će prije svega zaštiti integritet djeteta i smanjiti njegovu sekundarnu legitimizaciju već ako je nažalost takvo dijete doživjelo ovakvo kazneno djelo na svojim leđima ne treba se dalje u postupku dakle izlagati i saslušavanju pred strankama da uvođenjem u neugodne situacije nego će s obzirom na modernizaciju i tehnologiju moći biti ispitano i putem audio vizualnih dakle instrumenata ili u svom domu i na određene druge načine koji predviđaju ove direktive koje izravno implementiramo sve u smislu zaštite prava djeteta, zaštite djeteta od dakle daljnje viktimizacije i daljnjeg dovođenja u neugodne situacije koje se tiču ispitivanja pred strankama u postupku. Dakle ovo jesu tehničke izmjene no one u suštini u ovom djelu dakle usavršavaju dalje zaštitu prava djeteta s obzirom i na sve one konvencije koje smo preuzeli. Dakle ovo su direktive koje na tragu su toga, dakle zaštite stranaka u postupku ovdje u ovom slučaju djece a u ovom prvom djelu ono će u potpunosti u jednom značajnom i većem opsegu ne samo tehnički promijeniti sam kazneni postupak jer dakle će se koristiti osim hrvatskoga i drugi strani jezici, iziskivat će određene troškove za državni proračun pa evo voljeli bismo znati koliko je to sredstava za s obzirom da se zakon donosi po hitnom postupku predviđeno da na toj poziciji od 1.srpnja ove godine koliko su to sredstva koja su planirana za implementaciju ove direktive u Zakonu o kaznenom postupku. Na kraju naravno klub HDSSB-a podržava donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala lijepa.

Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kaznenom postupku. naime, kao što smo čuli već u prethodnim izlaganjima radi se o tehničkoj izmjeni zakona čime se implementiraju odredbe direktive EU u tekst zakona. Evo i ovo je jedan zakon koji je sa primjenom počeo 2009.do sada već imamo četiri izmjene, očekujemo vrlo brzo i petu kojom će se postupiti sukladno sukladno odluci Ustavnog suda koji je naložila daljnje izmjene u ovome zakonu. Obzirom da se u ovim izmjenama se regulira pitanje prava na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima za sudionike u postupku koji ne razumiju jezik na kojem se postupak vodi postupak vodi i jednako tako direktive o prevenciji i borbi protiv trgovanja ljudima i zaštiti žrtava trgovanja ljudima kao i o borbi protiv seksualne zloporabe i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Kao što znamo direktive EU za razliku od uredaba koje se primjenjuju direktno i cjelovito rekla bih direktive ostavljaju određene mogućnosti specifične prilagodbe u nacionalnom zakonodavstva, da to tako pojednostavljeno kažem. Dakle kako ugrađivanjem ove Direktive o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima naravno mi znatno proširujemo pravo sudionika u postupku na prevođenje i tumačenje. Ja sam na odboru postavila ministru pitanje, da li ovako široko postavljeno i predloženo pravo u ovim izmjenama i dopunama je nužno? Naime, ove izmjene i dopune određuju kao što je to bilo i do sada u jednom dijelu da u kaznenom postupku u uporabi hrvatski jezik i latinično pismo, naravno osim na području onih sudova koji sukladno Ustavu i Zakonu o pravima nacionalnih imaju uvedenu dvojezičnost. Međutim se određuje da stranke i ostali sudionici u postupku imaju pravo služiti se svojim jezikom. To pravo se proširuje ne samo na sam postupak pred sudom već se ono širi i na komunikaciju branitelja i u radnjama koje se događaju izvan samog sudskog postupka dakle u pripremi obrane, komunikacija sa sa braniteljem. Kako je jedan od uvjeta, ja sam pitala ima li mogućnosti da se u ovom prijedlogu zakona to nekako ograniči na strance. odnosno da jedan od uvjeta stjecanja hrvatskog državljanstva je poznavanje hrvatskoga jezika, postavljalo se pitanje jeli ovako široko određenje omogućava ja neću reći zloporabu, to bi bila preteška riječ, zloporaba procesnih ovlasti, ali možda jedno olako posezanje za ovim pravom jer je tako nekome možda komotnije. Međutim, evo dobila sam odgovor da je direktiva u tom smislu jasna i da nije bilo te mogućnosti uvođenja ograničenja. Dakle sud će zaista morati u svakom pojedinom slučaju kod vođenja postupka procjenjivati o udovoljavanju zahtjeva sudionika u postupku za prevođenjem i tumačenjem. Sud će ga na to morati, na njegovo pravo će ga morati upozoriti. Sudionik u postupku ima pravo se odreći prava na pisano prevođenje i ta izjava mora biti nedvojbena, jasna i slobodna. I to je važno zato što bi poslije nešto drugo moglo biti možda razlog za rušenje sudske odluke jer također ovaj zakon kaže da na dokazima koji su pribavljeni kršenjem prava na prevođenje se ne može temeljiti sudska odluka. dakle ovako postavljenim prijedlogom izmjene članka 8.zaista se ta prava znatno proširuju. Mislim da je dobro i važno je da se to odnosi ne samo za one ljude koji ne govore i ne razumiju jezik na kojem se vodi postupak, već i za sve i za sve gluhe i nijeme osobe što svakako treba podržati i to za vrijeme cijelog postupka, izvan postupka i po izvanrednim pravnim lijekovima također. Ono o čemu je govorio i kolega Salapić, a to su troškovi, predlagatelj je u obrazloženju donošenja ovog zakona otprilike naveo da su troškovi koji bi bili povećani donošenjem ovog zakona na poziciji 3237 intelektualne i osobne usluge u županijskim i općinskim sudovima, državnim odvjetništvima i USKOK-u da su sredstva predviđena. Bojim se da je ono što je sada premda nije predlagatelj naveo koliko je sredstava predviđeno ali znamo i dnevno smo svjedoci, slušamo i čitamo da na poziciji intelektualnih i osobnih usluga u sudovima permanentno godinama sredstava nedostaje. To se odnosi na sva ona vještačenja, plaćanje vještačenja itd. tumača, da se ovim zakonom određuje da će prevođenje i tumačenje vršiti sudski tumač. Oni imaju svoje sudski tumač. Oni imaju svoje tarife, dakle vrlo je izvjesno da kao što do sada ne dostaje sredstava na toj poziciji da će ih ovime još više nedostajati i vidjet ćemo svakako kroz sudsku koliko će uopće ovakvih zahtjeva biti, koliko će ih sudovi odobravat i koliko će se novca na to trošit. Ali evo, ne preostaje drugo nego sukladno preuzetim obvezama direktivu ugraditi u nacionalno zakonodavstvo. Što se tiče ove ostale dvije direktive, naravno da ih podržavamo jer su one na dobrobit djeteta i žrtava trgovine ljudima, evo pa i ovu presumpciju koja se uvodi, presumpcija in favorem djeteta ukoliko bi postojala sumnja u dob žrtve djeteta da se onda uvijek presumira da ona, ta žrtva nije navršila 18 godina, dakle da će se smatrati djetetom. Jednako tako smatramo i ukoliko se

dobro je da i ova odredba zakona ima u nastavku, vodeći pritom računa o interesima postupka u cjelini jer naravno da su to dva važna interesa koja se moraju nadopunjavati i uvijek naći pravu mjeru u zaštiti oba ova legitimna interesa. Iz svih ovih razloga koje sam navela klub HDZ-a podržava ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom. Klub koji predstavljam sa Hrvatskom građanskom strankom podržava ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. Smatramo da to nisu dakako samo tehničke promjene niti samo usklađivanje sa direktivama Europske unije nego su one u jednom dijelu svakako poboljšanje

Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Dakle dobre, važne promjene. Svakako da treba uvijek nastojati da zakone koji imaju ovakvu važnost i težinu za svakog građanina i svaku građanku Republike Hrvatske što manje mijenjamo, ali ove promjene su nužne jer za nekoliko dana postajemo članica Dakle izmjene i dopune o kojima govorimo prije svega su one koje govore o dobrobiti djece u zaštiti djece i maloljetnika, ali i žrtava trgovanja ljudima, odnosno rekla bih u najširem smislu žrtvama nasilja, dakle u zaštiti žrtava nasilja općenito. Dobro je da se pojačavaju ove odredbe o pravu na prevođenje, osobito na prevođenje koje imaju okrivljenici koji su invalidne osobe. Dakle ovdje se govori da pravo na prevoditelja među ostalim imaju osobe koje su gluhe ili nijeme, a podnijela sam gospodine ministre amandman kojim predlažem još jednu kategoriju koja je potpuno autonomna od ove dvije, dakle to su gluhonijeme osobe. Dakle to su osobe koje su možda među najtežim invalidima općenito, ljudi koji vrlo teško kontaktiraju sa svijetom. To je iznimno težak oblik invaliditeta i njima u svakom slučaju treba uvijek dodatna potpora pa evo predlažem da uključite, dakle da u ovom članku odnosno ovom stavku uključite i još jednu riječ, a to je uz gluhi i nijemi i gluhonijemi. To je svakako amandman koji će pomoći da do kraja budemo usklađeni i sa odredbama Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Svakako da je važna novost koja govori o pravima na prevođenje među ostalim da na dokazima koji su pribavljeni kršenjem prava na prevođenje ne može se temeljiti sudska odluka. Ja mislim da će sudovi itekako znati procijeniti da bi eventualno mogli zapriječiti bilo kakvu zlouporabu ovih odredaba. Što se tiče promjena članaka koji se odnose na dijete kao žrtvu kaznenog djela, mislim da je jako važno i jako dobro da se pri postupanju prema djetetu žrtvi nadležna tijela prvenstveno će se rukovoditi najboljim interesom djeteta. To je apsolutno u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta. Mislim da bismo i to sam nekoliko puta isticala u raspravama, da bismo i ovu odredbu koja kaže da se smatra da je žrtva dijete ako postoje indicije da nije navršila 18 godina, to je apsolutno u skladu s Konvencijom o pravima djeteta koja kaže da je dijete svaka osoba koja nije navršila 18 godina godina života. I apeliram da se i drugi naši zakoni do Obiteljskoga zakona apsolutno usklade sa Konvencijom o pravima djeteta. Svakako da je važno da se u veliki korpus ZKP-a evo u članku 45. uključuju i osobe koje su žrtve trgovanja ljudima i dodatna zaštita njihovih prava, dakle zaštita osobnih podataka, isključenje javnosti itd. podupiremo izmjene i dopune ovoga zakona osobito na kraju onu izmjenu koja govori također o zaštiti djeteta. Dakle, ako je na snimci dijete snimka će se reproducirati izmjenom lika i glasa djeteta ako je to potrebno radi zaštite interesa djeteta. Ja mislim da je to uvijek važno u zaštiti interesa djeteta i da bi zapravo uvijek tako trebalo postupati. Na kraju oko ocjene sredstava koja su potrebna za provedbu ovako izmijenjenog Zakona o kaznenom postupku. Naveli ste pozicije u proračunu gdje možemo pronaći koliko će sredstava biti potrebno da bi se proveo ovako izmijenjen i dopunjen zakon. Ali mislim da bi bilo još do kraja rasprave odnosno u konačnici kad budemo glasali iskazati i točne, znači naprosto sve to zbrojiti da zastupnici i zastupnice znaju koliko ćemo do kraja ove godine u proračunu za 2013. izdvojiti kako bi se dosljedno odredbe ovako izmijenjenog Zakona o kaznenom postupku i provele. Puna potpora. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.